o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka, prvo čitanje, P.Z.E. br. 595. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika, koji se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Molio bi sada predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloženje, poštovani Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. godine o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Ovo je prvi zakonodavni akt EU, koji se konkretno odnosi na luke, dužina njegovog donošenja otprilike 10-tak godina, pokazuje svu raznolikost funkcioniranja morskih luka u Europi. Navedenom se uredbama, koja je obvezujući i izravno primjenjiv zakonodavni akt, na razini EU, želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučkih usluga na transparentan način i ne diskriminirajućim osnovama. Ovim se nacrtom prijedloga zakona, utvrđuju nadležno tijelo, postupak za rješavanje pritužbi i žalbi i formalnih pritužbi, sukladno odredbama uredbe, te izvještavanje Europske komisije o istome, način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima, način objave odluka upravljačkih tijela luke te propisuje prekršajnih sanacija za kršenje uredbe, odnosno, propisuju sve potrebne mjere radi osiguranja provedbe odredbi uredbi. Predmetna se uredba odnosi samo na morske luke, transeuropske prometne mreže, koje upravljaju s više od 0,1% ukupnog tereta ili ukupnog broja putnika EU ili poboljšavaju regionalnu dostupnost otoka ili perifernih područja, te se u skladu s navedenim predmetna uredba i ovaj zakon u RH odnose na sljedeće luke, Rijeka, Pula, Šibenik, Zadar, Split, Dubrovnik i Ploče. I završno, želim naglasiti, da će se stupanjem na snagu ovoga zakona, stvoriti pretpostavke za učinkovitu provedbu predmetne uredbe. Hvala lijepo. Hvala imamo 1 repliku, poštovani kolega Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepo poštovani ministre, ne znam da li vam je poznato, ali postoji vrlo veliki otpor, na Pelješcu građana izgradnje trajektne luke Perna, o tome je već napravljena cijeli niz inicijativa, imamo i Facebook stranicu i web web stranicu, ljudi svakodnevno pišu, oni se protive betoniranju obale u dužini, koliko sam shvatio 450 m u naseljenom dijelu Orebića. Žale se da je cijeli taj projekt napravljen zato, da bi se zadovoljilo predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a, kojemu paše da na drugoj strani, dakle, te linije, na Korčuli bude luka koja bi odgovarala njegovim vlastitim interesima. Prema tome, kako komentirate taj bunt građana i imali mogućnosti da se ta

omalovažava mene osobno zbog izgradnje luke Perna na Pelješcu, na u, zbog pored Orebića. Navodeći kako se ta luka gradi, kako bi predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a mogao jednostavnije doći na Korčulu. Pa bi samo rekao da je to gruba laž i insinuacija, s obzirom da je lokacija …/Govornik se ne razumije./… luke utvrđena puno prije nego što je Branko Bačić postao predsjednik kluba i saborski zastupnik uopće. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. U redu, ovo je jedna situacija koja je zaista sporna, jer ste čovjeka optužili za nešto bez ikakvih argumenata, dakle, ja vam neću davati opomenu, niti ću kolegi Bačiću opomenu dati, jer se radi zaista o nečem što niste ničim argumentirali, a optužili ste ga i smatram da nije korektno. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani zastupniče, mi kroz operativni program konkurentnosti i kohezija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, financiramo čitav niz izgradnje luka na Jadranu, do sada je potpisano 7 takvih ugovora o bespovratnim sredstvima, negdje ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna. u 100% slučajeva su prijavitelji tih projekata županijske lučke uprave i onda ministarstvo, naravno, gledajući da li je u prostorno planska dokumentacija za dovoljno odnosno da li postoji građevinska dozvola kojom bi se mogla graditi takva luka i naravno ono što je osnovni uvjet da je u funkciji otočnog povezivanja, odobravamo takve projekte. Ako postoji bilo kakav problem na terenu, mi u suradnji sa županijskom lučkom upravom ili sa županom ili bilo kime tko želi razgovarati, naravno da su nam vrata otvorena, mi ministre/… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na izvjestitelje Odbora. Želi li netko od izvjestitelja Odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu, prvi je na redu kolega Branko Bačić, Klub zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani g. ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici, Klub zastupnika HDZ-a podržati će Zakon o provedbi uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Ovim prijedlogom, kao što je to ministar i rekao, stvaraju se pretpostavke za ispravnu i učinkovitu provedbu ove uredbe kojom se na razini EU želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučih usluga, a koja se izravno primjenjuje od 24. ožujka 2019.g. u svim državama članicama EU. Kao što je također ministar rekao, ovaj zakon odnosno sama uredba primjenjuje se na luke čiji promet mora iznositi više od 0,1% ukupnog tereta ili ukupnog broja putnika EU, pa bi onda to podrazumijevalo da se u RH odnosi doista samo na luke od državnog značaja, a to su Rijeka, Pula, Šibenik, Zadar, Split, Dubrovnik i Ploče. Na taj način, dakle, danas ovdje ne možemo govoriti, odnosno sama se uredba ne odnosi na brojne druge luke, kako one od županijskog značaja, tako i na luke od lokalnog značaja. Ova uredba uspostavlja određene okvire kod postupaka dodjeljivanja koncesije na lučkom području, zatim daje mogućnost za ulaganje pritužbi na postupke davanja koncesija. Isto tako, nastoji se postići određena razina konkurentnosti među pružateljima lučkih usluga u smislu onemogućavanja dominantne pozicije. Također se omogućava davanje pritužbi na rad pružatelja usluga. Isto tako dijelom se odnosi i na onemogućavanje nedozvoljenih državnih potpora izvan javnog sektora. Dosta ovoga je bilo pokriveno različitim zakonima, a sada ovdje se konkretno odnosi samo na luke. Naime, ovom se uredbom utvrđuje nadležno tijelo, a to je Ministarstvo pomorstva odnosno Ministarstvo mora, propisuju se prekršajne odredbe za …/Govornik se ne razumije/…uredbe, te se utvrđuje postupak za rješavanje pritužbi i žalbi, uređuje se način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima, te se utvrđuje način objave odluka lučkih upravljačkih tijela. Samo lučko upravljačko tijelo jest lučka uprava, u konkretnom slučaju radi se o državnim lučkim upravama u Rijeci, Puli, Šibeniku, Zadru, Splitu i Dubrovniku i Pločama kojim je propisano kako i na koji način to upravljačko tijelo raspolaže koncesijama, raspolaže i upravlja samom lukom. Jasno da kad je u pitanju postupanje lučke uprave, kad govorimo o postupanju lučkih uprava onda je jasno da u RH postoji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kojim zakonom je definirano kako i na koji način postupaju u određenim okolnostima, pa tako i u onima kojima svjedoci kako će Vlada u HS uputiti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama kojim ćemo i sukladno i ovoj uredbi, a i sukladno novim okolnostima u svim lukama od državnog značaja, tako i u drugim lukama u RH uspostaviti sustav gospodarenja samom lukom, i kad je u pitanju koncesionar, ali i kad je u pitanju promet teretima odnosno putnicima i održavanje lučke infrastrukture i lučke Ono što je možda još važno reći, kad govorimo o lukama na koje se ova uredba referira, onda moramo reći, dakle, da te luke u pravilu jesu na, početne ili krajnje, ovisno kako se gleda, određenih koridora, bilo da su one europski koridori, bilo da su to luke koje se nalaze na važnim prometnicama u RH. Ono što bi pri tome dodao, to je da u Europi postoji 9 prometnih koridora, 3 od njih odnosi se na RH, dakle, peti koridor i to primjerice peti B koji počinje ili završava u Rijeci, peti C koji počinje ili završava u Pločama, deseti koridor koji jest certovni koridor koji prolazi kroz RH, transverzalni koridor i jedan jedini riječni koridor Europe, to je sedmi koridor koji praktično predstavlja rijeku predstavlja rijeku Dunav i koji prolazi kroz Vukovar. Dakle, od tih najvažnijih točaka, najvažnijih prometnih koridora, mi u RH participiramo na 3 koridora, što onda ostavlja mogućnost i na jasno, za lakše financiranje svih projekata bilo onih u riječkom sustavu, bilo ne u željezničkom sustavu, bilo onih koji su u cestovnom sustavu. Prema tome, važna je ova uredba i iz te činjenice što mi govorimo o lukama koje su uglavnom na važnim europskim ili nacionalnim koridorima. Ministar je u replici maloprije kolegi Bunjcu odgovorio i na činjenicu da kad već govorimo o lučkom sustavu, premda to konkretno se ne odnosi upravo na ovih 5, 6 spomenutih luka, to je projekt Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji se odnosi na poboljšanje prometne povezanosti hrvatskih otoka, a kojim se projektom omogućuje izgradnja potpuno novih luka ili dogradnja odnosno rekonstrukcija luka koja je na poluotoku Pelješcu, koja jest jedna od luka koje je županijska lučka uprava nominirala Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da se sredstvima europskih fondova izgradi potpuno nova luka jer postojeća luka u središtu općine Orebić, u središtu naselja Orebić, je neprikladna s obzirom da u ljetnim mjesecima itekako postoji velika gužva u samome Orebiću i onemogućava se normalan život Orebića i još davno prije, ima već 20 g. da je u prostornom planu kako općine Orebić tako u županijskom prostornom planu, definirana nova luka na lokaciji Perna, za koju su luku izrađene sve odgovarajuće studije, izdana je lokacijska dozvola, građevinska dozvola i očekuje da se s potpisivanjem ugovora o financiranju izgradnje te luke konačno riješi ta luka u samome Orebiću, ali s druge strane što je vrlo važno, ona je usko vezana za izgradnju obilaznice Orebića, na taj način bi se doista od gužvi i prometa oslobodilo samo naselje Orebić što u ljetnim mjesecima itekako predstavlja veliko opterećenje. No nije samo ova luka u pitanju, kad govorimo o izgradnji luka na području dubrovačko-neretvanske županije, tu su još i druge luke i na Korčuli i na Lastovu i na Pelješcu. Prema tome, pozdravljam i donošenje ovog zakona s jedne strane ali s druge strane i projekte koje ovo ministarstvo radi kad je u pitanju izgradnja lučkog sustava u RH pogotovo onog djela lučkog sustava koji je funkciji brodskog, pomorskog prometa prema hrvatskim otocima i doprinosi kvalitetnijom prometnom povezanosti hrvatskih otoka. Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj zakon kako ga je predložila Vlada, hvala. Zahvaljujem. Prije nego što krenemo dalje, molim vas da pozdravimo učenike i učenice Mješovito industrijsko-obrtničke škole iz Karlovca, dobro Sada bi trebao pojedinačno govoriti kolega Maras međutim nije u sabornici pa gubi pravo govora. Onda idemo na drugu raspravu a to je kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi ministre sa svojim suradnikom, kolegice i kolege, govorimo znači o provedbi uredbe o zakonu uredbe Europskog parlamenta i vijeća iz 2017. Znači uspostavljamo okvir, sad je kolega Bačić govorio, koji je kroz uredbu Hrvatska obavezna provoditi. Međutim kad govorimo o lukama, onda je dobro spomenuti trenutno stanje što se događa sa tim našim lukama gdje strateške luke kao što je luka Gaženica gdje je Hrvatska uložila zajedno sa cestom povezanom

što znači milijun i pol kuna kompletna luka je otišla Turcima u ruku gdje je hrvatska država uložila znači 2 milijarde kuna. Kad govorimo o 2 milijarde kuna onda govorimo sa povezanošću ceste sa autoputa na direktnu luku, zadarska luka je značajna kao i brojne druge luke. Međutim mi do danas imamo sad tematsku sjednicu, ne znamo šta je sa tim ugovorom koje je ministarstvo forsiralo i guralo u interesu turske tvrtke, vjerojatno je to i lučka uprava dole zadarska ili tko to sve vodi, županijska. Postavljaju pitanje Zadrani, zbog čega nešto gdje je država uložila 2 milijarde i 200 milijuna kuna dato nekome u koncesiju na 20 g., milijun i pol kuna godišnje? Postavlja se pitanje zbog čega to hrvatska država radi i zbog čega radi protiv interesa i toga kraja, Zadarske županije i naše države jer ogromna su ulaganja dole, evo ministar će posvjedočiti da su dole ulaganja ogromna u vrlo bitnu stratešku luku koja se nalazi na središtu Jadrana, to je zadarska luka koja je potrebita. Prometna infrastruktura, samo je u prometu na spoj Zadar II uloženo negdje oko 600 milijuna kuna. Znači milijardi u pol kuna je negdje uloženo, milijardu i 600 za izgradnju luke Gaženica i plus ova cesta koja je u biti poveznica na autoput, koja je na strateškom položaju, koja je vezana sa svim prometnicama. Rekao je kolega Bačić maloprije da na 3 najbitnije znači prometna koridora Hrvatska se kosi ali luka Zadar i Gaženica je vrlo značajna za RH i zbog čega nikako, nisam dobio odgovor, mi smo imali tematsku sjednicu doli, i županijski vijećnici i gradski vijećnici i postavljaju svi pitanja kako županu, kako upravi lučkoj, kako ministarstvu, imali smo tematsku sjednicu na kojoj ministar nije bio, drago mi je da je danas ovdje, da nam odgovori zbog čega 2 milijarde kuna, kako će se kontrolirati tu, dal' će se tu prodavati možda domaći proizvodi na tim brodovima za što smo izgradili tu luku u koju budu dolazili tu kruzeri, kako ste vi to iskontrolirali? Tko će utjecati na to? Da li će to povećati standard dole ljudima, u obimu za uloženo? koji su u Dubrovnik imali namjeru u neizgrađenom doć pa nisu, dole nisu taj posao odradili jer je dole očito lokalna samouprava shvatila da nemaju da nemaju dobre namjere a ovdje ste dali 2 milijarde i 200 milijuna kuna uloženo u luku, dali ste nekome za milijun i pol kuna godišnje na 20 g. 30 milijuna kuna. Pa dajte odgovorite ovdje javnosti Dalmacije, zadarske županije čiji su to interesi jer jednostavno ovdje kao da je novac taj dio većinski otišao negdje ispod stola. Pa ne možemo dati za milijun i pol kuna godišnje negdje šta smo uložili, 2,5 milijarde kuna. 2 milijarde i 200 milijuna kuna. To je ogroman kompleks, to je najznačajnije, to bi trebalo biti glavni razvojni projekat cijele županije a da dobit izvlači strana turska tvrtka. Evo ja bi vas zamolio da ministre odgovorite, ovo ja pitam i zbog javnosti i zbog tematske sjednice koju sam sazvao, gdje su bili i županijski vijećnici Zadarske županije i vijećnici Zadra grada, koji su tražili pitanja na ove odgovore, mi na ta pitanja, nismo dobili do danas odgovor. Zbog čega turski tvrtki se pogodovalo protivno javnom interesu Zadra, Zadarske županije i RH, jer je Zadarska luka strateška luka, ponavljam uložilo se u nju kao i u Pelješki most, a dato je nekome godišnje za milijun i pol kuna, stranom investitoru, starom, tj. nije investitor, nego dana je koncesija stranom vlasniku, na 30 g. Evo, ja dalje ne bi širio, ali govorio sam često o našem pomorskom dobru, o lošem upravljanju, ne samo lukama, plažama, i da se milijarde izvlači. Zbog čega ste dali džabe Turcima na upravljanje nešto gdje je Hrvatska država uložila 2 milijarde i 200 milijuna kuna vlastitog novca. Odgovorite ovo ne radi Mira Bulja, nego radi javnosti, Dalmacije, Zadarske županije, a i cijele Hrvatske, jer je naše more i naše luke su značajne za razvoj Hrvatske, a ne da nam netko izvlači novac. Hvala lijepo.

pitanje koje vi postavljate, postavila sam i ja na jednoj od sjednica, odnosno na aktualnom satu ministru Butkoviću, odgovor nisam dobila. Znači već godinu i pol dana, ne može se saznati, zbog čega je luka Gaženica, u koju je država, odnosno, hrvatski građani uložila 1,6 milijardi kuna, ako izuzmemo sva ona ulaganja i prisutne ceste, ukoliko ubrojimo i sva druga ulaganja koja se vežu na luku, onda dolazimo točno do ovog iznosa koje ste vi rekli 2 milijarde, a luka je dana u koncesiju i iz čijeg ugovora je vrlo razvidno i jasno, da se tih 2 milijarde kuna, čak desetina tog iznosa neće isplatiti kroz razdoblje na koje je luka dana u koncesiju. Međutim, u Zadru, nažalost, ovo nije prvi i jedini slučaj, gdje se nešto što je građeno ili samo doprinosima ili novcem poreznih obveznika daje privatnicima, zapravo u bescjenje. **Jandroković, Kolega Glasovac da, dole su dosta političke opcije aktivne, postavljaju vijećnici u županiji ta pitanja i gradskim vijećima, vi ste postavili ovdje, ja sam tražio tematsku sjednicu Odbora za …/Govornik se ne razumije./… koja je održana, ali nismo dobili odgovor, zbog čega u nešto šta je sa infrastrukturom uloženo 2 milijarde i 200 milijuna u visini Pelješkog mosta, zbog čega se to dalo na 30 milijuna na 20 g. Znači godišnje milijun i pol kuna. To je doslovno u Zadru, nekoliko kafića, tolika bi bila renta godišnje da se iznajmi. Tko je omastio brkove, mi pitamo. Gdje je novac, zbog čega je država taj novac ulagala, da bi Turci uzimali novac, koji nisu bili poželjni u Dubrovniku, tko su ti ljudi? Tko je pogodovao tim ljudima? Pa Čemu služi ta županija ministre? Tko je pogodova? To se postavlja pitanje, koje ne postavljam ja, evo postavila je kolegica, a i brojni drugi naši županijski vijećnici i ljudi iz lokalne razine, ali ne dobijamo odgovor. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na drugu repliku, poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Kolega Bulj, ako ste pratili što se je događalo u postupku natječaja, onda ste mogli vidjeti, da je 2 puta objavljivan natječaj za koncesiju terminala. Dakle, cijeli prostor nije dobio u koncesiju turska tvrtka, prema tome, isto tako ta je luka od državnog značaja, a lučka uprav Zadar je objavila ugovor na stranicama, gdje ga možete vidjeti jako dobro, gdje postoje varijabilni i fiksni dio, gdje je predviđeno da to bude …/Govornik se ne razumije./…luka, dakle, da se tu događa ukrcavanje, da se tu radi opskrba kompletnih brodova, koje imaju najmanje 5000 ljudi na svakom brodu i o tome treba govoriti. Dakle, koncesionar ovdje terminala, preuzima sve troškove održavanja terminala. A to lijepo možete vidjeti u samom ugovoru. **Jandroković, Bili ste u Odboru za promet, bio sam ja i bili su ljudi, tj. vijećnici, županijski, gradski, koji su to poticali. Činjenica je da na to niti jedno, mi nismo dobili pitanje, zbog čega je se dala koncesija, na nešto što je se uložilo ključni objekat, 2 milijarde 200 milijuna kuna, ključna strateška luka u Republici, dala je se Turcima, koji će imati ogromnu dobit i koji neće na tim terminalima …/Govornik se ne razumije./… kruzeru promovirati hrvatsku janjetinu u vašem zaleđu, neće sigurno, u zaleđu Zadra niti kilograma, nego će biti turska janjetina, koja neće promicati hrvatske interese, nego turske interese, vjerujte mi da će turske interese, jer Turcima je netko pogodovao protiv interesa Zadra, Zadarske županije i netko je ovdje debelo omastio brkove. 2 milijarde i 200 milijuna kuna za milijun i 600 godišnje, mi ćemo davati u koncesiju. Za jedan strateški projekat, pa to je katastrofa, mi samo tražimo od ministra odgovor, zbog čega tako mali iznos. Nemamo više replika, pa idemo na novu raspravu, pojedinačnu, kolega Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege, maloprije sam u ime Kluba govorio općenito o ovome zakonu kojim se jedna europska direktiva provodi kroz hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i direktno se odnosi na funkcioniranje lučkog sustava u Hrvatskoj. Tada sam rekao da je dobro i da čim prije u Hrvatskom saboru, a na tome ministarstvo intenzivno radi, donese prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim će se između ostaloga razviti ostale obveze, propisati ostale obveze koje imaju svi sudionici u lučkom sektoru, pa i u tom smislu i lučke uprave, ne koji se odnosi ovaj prijedlog Zakona. Točno je da bi se ova uredba mogla u određenim lukama, te luke moraju ispuniti minimum kriterija, a to je da se u njima odvija 0,1% ukupnog prometa, bilo …/Govornik se ne razumije./… bilo putnike na razini čitave EU, pa onda se to podredno odnosi i na i na Pulu i na Zadar i na Šibenik i na Split i na Dubrovnik i na Ploče. U tom kontekstu je moguće govoriti jasno i o …/nerazumljivo/… aspektima, ne samo onima koje, na koje se ovaj zakon referira nego i na ostalim aspektima poslovanja poslovanja lučkog sustava. U Hrvatskoj je lučki sustav uspostavljen još 1995. godine Zakonom o morskim lukama kojim je zakonom propisano s jedne strane postoje lučke uprave kao državne agencije koje upravljaju lučkom infrastrukturom i s druge strane postoje koncesionari koji su nužni sudionici u lučkom sustavu jer država se u pravilu nigdje na svijetu, pa se tako onda nema potrebe niti u Hrvatskoj baviti gospodarskim djelatnostima. Ona lukom upravlja, ona propisuje kriterije, onda na tržište prepušta određene djelatnosti, prije svega lučke djelatnosti, ali i druge gospodarske djelatnosti koje obavljaju koncesionari i kroz svoj vid gospodarenja, kroz konkurenciju nastoji se ta naknada za obavljanje lučkih djelatnosti učiniti nižom kako bi krajnji korisnici, a to su brodari, to su špediteri, to su putnici ako hoćete, to su svi korisnici usluga u lučkom sustavu, kako bi onda ti koncesionari koji su dobili na javnom natječaju mogućnost obavljanja koncesije tu uslugu učinili što jeftinijom. To je svugdje u svijetu propisano i to je Hrvatska država još tamo '90. godina utvrdila kako i na koji način će se u Hrvatskoj upravljati lučkim sustavom. I to je iznimno dobro uređeno u Hrvatskoj, postoje lučke uprave kao tijela koja brinu o lučkoj infrastrukturi. Ta je infrastruktura posebno kad se odnosi na lučki sustav iznimno skupa. Najskuplje je graditi u moru, nema niti jedne investicije koja je, koja na određeni iznos radova košta tako skupo kao što koštaju morski radovi. Pa u tom smislu samo ću spomenuti, da u ovih 6 državnih luka koje sam maloprije naveo, maloprije naveo, RH već godinama provodi iznimno skupe projekte, među njima je i Gaženica, ali ako ćemo krenuti od sjevera onda je to u luci Rijeka GT projekt gdje je investicija čak veća nego ova u Gaženici za izgradnju kontejnerskog terminala i na Brajdici i drugog na zagrebačkoj obali. Da se provodi projekt Gaženica, projekt oko 210 milijuna EUR-a, 220 milijuna EUR-a koji podrazumijeva kompletnu izgradnju ogromne luke koja je praktično na, direktno spojena sa autocestom sa željeznicom i ta, i ta luka je i te kako smještena na vrhunskom prostoru središta Jadrana i ima ogroman potencijal za razvoj. Ali Gaženica nije samo putnički terminal koji je koncesioniran ovom koncesionaru koji je dobio koncesiju samo za taj putnički terminal, nego je Gaženica puno više od toga, Gaženica je ribarska luka, Gaženica je teretna luka, Gaženica je prije svega luka koja je u funkciji prometnog povezivanja otoka Zadarske županije i koja je omogućila još kvalitetnije prometno povezivanje hrvatskih odnosno otoka u Zadarskoj županiji. Prema tome, ovaj dio koji se odnosi na Gaženicu i za kojega je kolega Bulj rekao da je koncesija za korištenje putničkog terminala milijun, ne znam kolko je on točno rekao, ali točan je iznos 1.628.000 nije jedina naknada koju će plaćati koncesionar to je još daleko od njegovih obveza koje će on morati plaćati državi kad bude u potpunosti stupilo na snagu taj koncesijski ugovor i obavljala se djelatnost. Jer se tu govori i još, to je fiksni dio, to je ono što on mora plaćati, poslovao, ne poslovao, poslovao loše, poslovao dobro, on će tu naknadu lučkoj upravi morati plaćati to je prihod lučke uprave koja će onda taj prihod moći ulagati u još podizanje novih sadržaja u samoj lučkoj upravi. Već je on dužan plaćati i varijabilni dio od 12% ukupnog prihoda koji ostvari u tom, poslovanjem tog terminala, kad se govori o lučkim djelatnostima i 6% kad se govori o ostalim gospodarskim djelatnostima kojima će se taj koncesionar baviti. A ono što će on plaćati mora se vratiti u lučki sektor, ne može lučka uprava tim sredstvima raspolagati kako ona hoće već oni moraju biti u funkciji daljnjeg poboljšanja kvalitete lučke infrastrukture u luki Gaženica. Nadalje smo radili u luci Šibenik, koja je također luka na koju se ovaj zakon odnosi, rađen je projekt izgradnje putničkog terminala na gatu Vrulje, koji je, koja izgradnja putničkog terminala omogućuje da u Šibenik danas mogu uplovljavati ogromni veliki kruzeri i na taj način dižu turističku ponudu samoga Šibenika, a i doprinose daljnjim novim financijskim sredstvima kako luke tako i cijelog grada Šibenika i županije jer zna se koliko i na koji način jedan putnik koji dolazi na kruzeru otprilike negdje oko 70 EUR-a dnevno koristi u luci u koju dolazi. Novi projekti su u luci Split, luka Split je izgrađena sa brojnim novim gatovima i time je poboljšana operativnost, operativnost same luke kako one gradske, trajektne luke tako i sjeverne luke. Veliki ogromni projekt se radi u luci Ploče, integracija trgovine i transporta u luci Ploče opet kolega Bulj to je investicija gotovo, gotovo 2 milijarde kuna, gdje je izgrađen kontejnerski terminal, gdje se gradi terminal za rasute terete, gdje kompletni novi ulaz u samu luku definiran. I to je također ogromna investicija koja se financira sredstvima država odnosno uz jamstvo države, sredstvima kako lučke uprave tako države, ali i značajnim ulaganjima primjerice u luci Ploče, značajnim ulaganjem samog koncesionara, a to je u luci Ploče. Teško je, teško je gotovo nemoguće ne samo u Hrvatskoj, u bilo kojoj luci osim u velim svjetskim lukama kao što je Šangaj, ne znam Hamburg, Rotterdam itd., omogućiti da mali promet koji jest može osigurati toliko novaca da sam koncesionar može, maloprije rekao sam financirati iznimno skupe radove. Ali da bi te vi promet privukli, vi morate kao država omogućiti lučku infrastrukturu da tu se brodovi privezuju, da donose teret, da donose putnike pa da onda temeljem lučkih pristupa i naknada koje ubire kako koncesionar tako lučka uprava može se graditi ta skupa infrastruktura. Kada bi jedini kriterij ekonomske opravdanosti bilo gospodarska opravdanost koja će se ostvariti u kratkom vremenskom periodu korištenjem određene lučke infrastrukture nikad niti jedna država, nikad niti jedna lučka uprava ne bi sagradila metar rive, jer je to nemoguće u kratkom vremenu opravdati, a da ne govorim da je lučki sustav gospodarskog razvoja. Govori se da na 1 dolar koji dođe u luku Rijeka kroz kontejner, 20 dolara ostvaruje cijeli sustav koji je na taj kontejner navezan, bila su to, da je to su Hrvatske autoceste i da su to Hrvatske željeznice, bila su to špediteri, bila su to drugi korisnici sustava u luci. Prema tome, kada vi gledate prihod lučke uprave, taj prihod nikad ne bi opravdao investiciju izgradnje jednog metra rive, ali s obzirom da je on poticatelj gospodarskog razvoja cijele regije u kojoj ta luka ima svoje sjedište, time postaje opravdana svaka kuna izgrađena u Gaženicu, u bilo koji dio rive i gatova i lučke infrastrukture u Gaženici. Prema tome, da bi se moglo potaknuti dolazak kruzera u primjerice u Zadar ili primjerice u Dubrovnik, bilo je potrebno napraviti jako puno predradnji, kako onih kako izrada dokumentacija, izrada studija, kasnije javnim natječajima osigurati dovoljno sredstava da se te luke izgrade, a kad se one izgrade, onda će sam po sebi polako uz pametno upravljanje tom lukom polako početi dolazit i teret i putnici. I zato kada gledamo ulaganja u luke, ono nikad ne bi bilo opravdano kad bi gledali koliki je prihod lučke uprave, ali kada se gleda koliko taj objekt, ta riva, ti gatovi donose sredstava cjelokupnom sektoru koji je oslonjen na lučki sektor, onda svaka lipa uložena u lučki sektor vremenom postane opravdana i zbog toga i razvijene države i gradi lučki sustav jer lučki sustav donosi promet, donosi putnike, donosi kune, donosi novce i sve razvijene države ogromne ogromne novce danas ulažu u lučki sustav, pa prema tome i ovaj zakon koji sad propisuje bolje postupanje sa koncesionarima svakako je dobrodošao. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Tri replike, prvi je kolega Stričak, izvolite. Hvala predsjedniče HS-a, ministre, kolegice i kolege. Kolega Bačiću, nedavno su se mediji raspisali o novom kineskom Putu svile, odnosno o interesu Kineza za srednju Europu i u tu svrhu planiraju uložiti milijardu i 130 milijuna dolara ulaganja za taj novi tzv. kineski Put svile. Na uskom području Jadrana, 3 države, 3 luke. Riječka, trščanka, koparska. I upravo vezano na vašu raspravu da kada bi gledali sami trošak izgradnje luka, da su upitne, ali kad se gleda širi kontekst prometa i tog novog Puta svile, poslije željeznicom do srednje Europe, smatram i slažem se s vama, da svaka kuna opravdana. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Kolega Stričak, čitao sa o čemu ste vi govorili, to su te tri sjeverne hrvatske, tri sjeverne, tri luke sjevernog Jadrana, Trst, Kopar i Rijeka. i Rijeka. I mogućnost da Rijeka participira na tom Putu svile koji je najavljen, odnosno na tom nastavku Puta svile koji bi sad činio i dio pomorskog prometa, bilo je prethodno potrebno u luku Rijeka uložiti ogromna sredstva u podizanje lučkih kapaciteta, lučke infrastrukture, to je ono što sam maloprije rekao, to je taj projekt Rijeka GT projekt gdje se izgrađene su praktično dva velika kontejnerska terminala, jedan na Brajdici, koji je dograđen i drugi na .../nerazumljivo/... obali i ta činjenica, da primjerice .../nerazumljivo/... obala će omogućiti dolazak velikih kontejnerskih brodova 7. i 8. generacije sa 7, 8 tisuća kontejnera i više praktično jest vjetar u leđa upravo luci Rijeka i gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, a svakako i cijeloj Hrvatskoj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Bačiću, jasno da je luka u Zadru strateška i da je ulaganje, ne samo u infrastrukturu oko nje, te puteve, ceste, poveznice, ona je značajna. Ona je u srcu našeg Jadrana i ona je vrlo bitna. Međutim, zbog čega cijelo vrijeme lokalni vijećnici, udruge, lokalne institucije upozoravaju na netransparentnost postupka, gdje je uloženo 2 milijarde i 200 milijuna kuna ukupno sa infrastrukturom u jedan projekat da na 30 godina, na 20 godina za 30 milijuna, gdje će biti ogromna dobit Turcima. Znači, ovdje će se, to vam se slično kao i teleoperateri. Ogromna dobit odlazi stranim investitorima. Kao i u energetici. Vjetroelektrane, vjetroparkovi, odlazi strancima, tako i ovdje. I ovdje nije dat odgovor, niti na tematskoj sjednici koju sam ja sazvao nisam dobio odgovor zbog čega je za ovako mali novac, za vas strateška luka stranoj turskoj tvrtki? **Petrov, Božo Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Bulj, dakle ja mislim da sam vam dijelom odgovorio, a više od mene, pa se ja tu nisam htio referirati, rekla je kolegica Grozdana Petrić. Dakle, dva puta je raspisan natječaj za U drugom se natječaju javio budući koncesionar, dao je najpovoljniju ponudu, ta ponuda je rađena na temelju parametara koliko i na koji način se može očekivati prihod tog putničkog terminala. Ali, sve to možemo staviti na stranu ako je lučka uprava, a to je evo, rekla je kolegica Petrić na svojim web stranicama objavila integralni tekst ugovora, onda ja ne znam što bi još trebala biti transparentnije. Ako je potrebno, bilo bi dobro da se ravnatelj lučke uprave dođe na samu sjednicu Odbora za pomorstvo i da nas upozna sa ugovorom koji je tu planiran. Nama odredbe Poslovnika to omogućavaju.

24 milijuna eura i od tog ukupnog prostora, dvije trećine prostora koristi koncesionar, a jednu trećinu sve ostale popratne javne službe, a troškove održavanja plaća koncesionar uz ono redovno što je u ugovoru definirano, da stalna godišnja naknada je milijun i 628 tisuća kuna + 12% bruto prihoda putničkog prometa po putniku i 6% od bruto prihoda teretnog i drugog gospodarskog prometa luke. Dakle, sve je to dodatno uz ovih milijun Odgovor na repliku izgradnju samog terminala. Terminal, kao što ste vi sami rekli, koštao 100 puta manje, a s druge strane, on je sada koncesioniran. Međutim, preostali dio Gaženice čini snagu luke Zadar jer ima snagu luke Zadar jer ima ogroman broj privezišta, gatova, služi za prometno povezivanje otočana odnosno otoka zadarske županije, nadalje, služi kao ribarska luka i snažan je potencijal za razvoj Zadra i zadarske županije. U tom kontekstu su te dvije milijarde kuna bile opravdane u ulaganju u Gaženicu, a ovo je tek jedan segment na kojemu će morati koncesionar sukladno ugovoru plaćati svoje obveze koje, kao što ste vi sami rekli, nisu mali, dapače, o tome će vjerojatno više reći ministar. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnikom, želim ja nešto reći o Zakonu o implementaciji Uredbe o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Evo, čuli smo danas da ima i onih koji se zalažu za transparentnost u upravljanju lukama, ali su protiv zakona, tako da ja ne vidim velikog smisla da raspravljamo sa kolegom Buljom oko ove teme jer on vjerojatno nije ni pročitao naziv ovog zakona tj. uredbe koja se treba implementirati, donesena 2017.g. koja jasno govori što je bit ove ove uredbe, znači, integracija u učinkovit prijevozni i logistički lanac transeuropske prometne mreže. Znači, napraviti od onih luka koje udovoljavaju onom osnovnom kriteriju koji je postavljen, da se integriraju u zajednički, znači, transeuropski sustav prometne mreže kada govorimo o pomorskom prometu, točno piše ili razrađeno u svega 14 članaka na što se odnosi uredba, znači, ograničenje broja pružatelja lučkih usluga gdje se postavljaju pravila na koji način treba doći do onoga o čemu govorite kolega Bulj, zatim, na koji način rješavati pitanje pristojba, savjetovanje tj. transparentnost svakog poteza kojeg radi onaj koji upravlja sa lukom, pa onda imamo pritužbe, žalbe itd., itd., sve piše unutra, ali mi onda odslušamo predavanje kako je netko napravio ili uložio u neku luku dvije milijarde kuna i nekome se to dalo za badave da se s time upravlja i sve lažno i sve neistinito i naravno, što dalje, sad moramo se objašnjavati između nas što pomorski promet znači za RH? Kad gledamo nekoliko vidova prometa, znači, pomorski, cestovni, zračni, željeznički, pa jedino taj pomorski promet na neki način jako i dobro funkcionira tj. gledano u onome što ostvaruju u prijevozu putnika i tereta, jasno pokazuje da je svake godine bolji od prethodne da je postavljen sustav koji funkcionira, sustav s kojim se upravlja i koji nije nastao za ove Vlade, nego se razvija već punih 30.g., a nasljedio je nešto sustava iz one bivše države. Tako da danas možemo reći da imamo 6 državnih luka, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik i 22 županijske lučke uprave od kojih neke pokrivaju samostalno čitavu županiju, a neke su županije osnivale pojedinačne lučke uprave, poglavito istarska i primorsko-goranska. I na taj način postavljen je sustav da bi promet tereta i putnika mogao normalno funkcionirati. Ovaj zakon samo dodatno, kroz jednu uredbu propisuje pravila transparentnosti, prije svega, upravljanja lukama i područje, kako razgovarati s nekim tko ne razlikuje pristan, trajektnu rampu ili rampu od terminala ili luku cjelokupnu sa svojim sastavnica, da je danas zaista, ovo slušamo već ovdje jedno 20 puta smo odslušali kako netko proveo je natječaj i nije pitao nekoga što smije ili ne smije, ali oni sve znaju unaprijed. Ono što je važno reći da ova Vlada također, posebno ministarstvo, ulaže velika sredstva u onaj sektor županijskih lučkih uprava, državne na jednu, zaista veliki dio od Rijeke, znači, posebno teretni promet, znači, dva projekta Brajdica i zagrebačka obala, čuli smo od kolege Bačića dio koji se tiče luke Ploče, Dubrovnik, Split također, Šibenik, znači, u sve luke država ulaže ne bi li stvorila uvjete da se taj prostor što više koristi. Što rade male sredine? Također pokušavaju možda pronaći bolje lokacije ili izmjestiti svoje luke u neki prostor da im se ne događa da u vremenu kada su preopterećene možda brojem turista ili sezonskih putnika koji dolaze najviše u toku ljeta, jednostavno dolazi do začepljenja mjesta i traži rješenja da maknu i izmaknu takvu infrastrukturu iz centralnih dijelova tih malih urbanih urbanih sredina. Što je u tome loše? Onda čujemo optužbe, nećemo ovdje luku, nećemo ondje luku, ali taj sustav se dograđuje, zato postoje lučke uprave, postoje prostorni planovi koji ih definiraju i bez toga nema dalje, tako da sve ove priče, a čuli smo koliko se ulaže ove godine, znači, preko 200 milijuna samo iz Europskih fondova i svaka čast, evo, hvala ministru što ste uspjeli i taj segment ugurnuti u programe Europskih fondova da se i taj prostor popuni, da neke trajektne luke koje možda nisu izgrađene na dobrim mjestima, kao što je, ne znam, Tkon, pa da se možda kroz proširenje, dogradnju ili još bolje infrastrukturne uvjete što bolje uspostavi, ne znam, recimo linija između Tkona i Biograda, tako da krenuti stalno sa razmišljanjem da što god ova država radi, radi krivo ili loše, jednostavno više je to teško slušati jer postoje zaista zastupnici koji se valjda ujutro bude nezadovoljni sa svojom državom u svakom pogledu, svaki zakon ne valja i ništa u ovoj državi ne valja, mislim da to su loše rasprave i ne vode onome što je cilj, a i ovog zakona u kojem jasno piše u naslovu da mu je cilj financijska transparentnost luka, znači, da se postavljaju pravila na koji način se svi oni koji su dužni baviti se sa lukama i s njihovim radom, moraju ponašati u budućnosti. I onda čujemo da su protiv toga, ali ugl. kažem imaju milijun primjedbi, ali nisu, kažem, ni pročitali o čemu se radi. Mislim i postavlja se pitanje zašto gradimo uopće, pa zato što nismo imali valjda. Znači, da smo imali sve savršeno naslijeđeno, možda nešto ne bi trebali graditi, ali nama, danas, za razvoj fali lučka infrastruktura i kada pogledamo ukupne prihode koje sada već imaju lučke uprave, možda županijske lučke uprave, oni su višestruko veći nego što su to bili u trenutku kada su osnivani tamo negdje početkom 2000 godina. Ti iznosi su već neprepoznatljivi. Oni sada ne upravljaju samo s trajektnim lukama, oni upravljaju cjelokupnim lučkim područjima, gdje se pomalo uvodi reda, pa čak i one, ne znam male privatne ulove ili male pristane ili što ja znam što sve nećemo naći na obali i na otocima. Znači postoje obveze, postoje ugovorne obveze između ljudi, plaćaju se vezovi, plaćaju se nekakve obveze, da bi se uopće lučka infrastruktura mogla održavati. Postoji znači prostor da se sustav razvija. I zbog toga ga treba promatrati razvodno, a ne samo kritika zbog čega smo nešto ovo ili ono na neki način napravili. Pa pogledajmo zračne luke, koliko se ulaže u zračne luke, Dubrovnik, sada Split, je nova zračna luka ovdje u Zagrebu, itd. Pa to odmah generira određenu razinu putnika više. Sigurno ti ljudi koji to rade, ne stvaraju planove gradnje ili grade da bi stvarali gubitke. Ali, da je luka isplativa samo trenutkom izgradnje i ona je sama po sebi biti isplativa, pa toga nema nigdje kao infrastruktura. Koliko može se izračunati, koliko je donijelo, ne znam, izgradnja nekog trajektnog pristaništa novaca, pitanje je. Da li da je, mi smo gradili, evo u mojoj općini novu trajektnu luku, koja je koštala preko 30milijuna kuna, ali tamo se već događa promet, koji generira, ne znam, Jadroliniji, pomet u 2 pravca koji iziskuje, ne znam nekih ili zarađuje se ili je dohodak negdje 15-tak milijuna kuna. Pa vjerojatno to luka može omogućiti. Da nije bilo takve luke, ne bi bilo trajekta, od ne znam, koji može voziti 100 vozila i ne bilo takvih prihoda. Znači, promatramo infrastrukturu u njezinoj svrsi, a to je da pruža samo uvjet, a ne da zarađuje sama po sebi, jer ona to ne može, kao što mogu možda autoceste, zato jer prolaskom kroz njih, moramo nešto platiti od točke A do točke B. Nema zarade, na ne znam, čekališnom platou, ali ga moraš imati, da ne bilo nereda u luci ili da se ne dogodi, u sezoni, kažem začepljenje, pojedinih urbanih cjelina. Na taj način treba promatrati infrastrukturu i kažem evo, bravo ili svaka čast ministarstvu, što su zaista velika sredstva posebno fondove EU, usmjerila upravo u lučku infrastrukturu, ali i ovu zračnu infrastrukturu, tako da, mislim da imamo jedan dobar ritam u tom dijelu, da iz godine u godinu, možemo bilježiti bolje rezultate i uspjehe. Kažem, pomorski sektor, po svim pokazateljima je najstabilniji u odnosu na sve ostale i pokazuje iz godine u godinu bolje rezultate, to znači, da davno donesene strategije su dale svoje rezultate, a svaki ministar ili ministarstvo ili vlada je tu da čini poboljšanje. I kada govorimo o tom terminalu, imali smo jedno rješenje, koje je bilo postavljeno u 2013. ili '14. kada se je zalagalo da se terminal ne gradi, nego da to bude nekoliko malih kontejnera i da Luka Gaženica na tome funkcionira. Neki su smatrali da je to dovoljno. Neki drugi su rekli da to nije dovoljno, pokazati će vrijeme tko je bio u pravu. Ja ne sumnjam ko je bio u pravu i mislim da je za čestitati onima koji su uporno radili na tom projektu, jer će tek budućih 10-tak i 15 g. pokazati, što ta luka može pružiti, ne samo Zadru nego i cijeloj RH. **Petrov, Zastupnica Glasovac javila se za repliku. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Boriću, da mi ne biste pripisali da imam nešto protiv ulaganja u luke, ja ću navesti samo da recimo, kada govorimo o konkretnom slučaju Zadra, da je lukom od državnog interesa, ovu luku proglasila vlada Ivice Račana. od 1,1 milijarde kuna, ukupnih uloženih do kraja 2015. g. 900 milijuna kuna u loženo za vremena vlade Zorana Milanovića. Sada prvo otklonimo to da ja imam nešto protiv ili SDP nešto protiv ulaganja u luke. Međutim, postavlja se logično pitanje, zašto zašto se daje u koncesiju nešto gdje je uloženo 2 milijarde kuna novaca hrvatskih građana, ne samo terminal, nego i međunarodni promet. Zar Hrvatska ne može imati interes od te luke, da ona nadzire međunarodni promet i gospodarski, odnosno komercijalne usluge, koje se nude na te 2400 metara četvornih terminala u Zadru. To mene zanima. Zašto država Hrvatska ne vidi interes u raspolaganju tim prostorom? Hvala lijepo. Kolegice Glasovac, ja sam rekao, evo pri kraju svoje rasprave, da ste vi taj interes RH htjeli riješiti kroz nekoliko kontejnera i sada ne razumijem zašto ste protiv toga, zašto ste sada protiv toga, da se sa jasnim i transparentnim ugovorim, znači u kojem jasno piše koliko je fiksna naknada, tj. koliko je onaj iznos, koji se godišnje mora svakako platiti, plus ono što se ostvaruje od svih ostalih prihoda upravo od toga koncesionara. Pa vjerojatno u nekih 20-30 g. će vjerojatno ta brojka, zasigurno dosegnuti iznos koji je možda uložen u taj terminal, ako ne i više. I sigurno to nije radio na način da je sjeo s nekim i rekao, dobro koliko daješ, toliko dajem i svi smo zadovoljni. Pa valjda su rađeni nekakvi izračuni i nekakve projekcije što bi nešto značilo i koliko nas prihoda zadovoljava, da bi u nekom razdoblju to ostvarili ili povratili nazad u smislu kada smo već ulagali u infrastrukturu. Ali, kažem kada ste vi to riješili kroz 3 kontejnera, mislim da nema potrebe dalje …/Govornik se ne razumije./… Zastupnik Borić povrijedio je čl. 238. stavak 6. Jer svojim ponašanjem, kojim promiče laž, narušava dignitet Hrvatskog sabora, nikakve kontejnere, u Gaženici nitko nije htio graditi. Danas kako izgleda terminal, to je upravo onako kako je zamišljen da izgleda, a ne po vašem planu, kako ste vi htjeli graditi, kak ste gradili ceste, tunele, da pola pijete, pola Šarcu dajete, prenapuhujete cijeni …/Upadica Petrov: Isteklo vam je vrijeme./… Isteklo vam je vrijeme, prvo povrede poslovnika nije bilo, upoznati ste s tim kao što je rekao predsjednik sabora, da iznošenje neistina nije povreda Poslovnika, a vi ste kao klub također glasovali za taj Poslovnik pa bih molio da se toga i držite. Zastupnik Šuker javio se za repliku. rekli da izgradnja infrastrukture preduvjet za nešto. Da smo se mi držali ovoga kao što neki danas raspravljaju onda mnogi otoci bi bili praktički odsječeni od svijeta, ni jedan trajekt ne bi mogao pristati na te otoke, a razvoj turizma i sve ono što se dogodilo na otocima u proteklih 10, 15 godina naprosto bi bilo nezamislivo. Dakle, infrastruktura je preduvjet da bi se nešto napravilo, ako to neko ne razumije onda je pretpostavka da se stavljaju kontejneri, pretpostavka da se može neko napravit bolje od nekoga, međutim vrlo bitno je gledati dokumente i akte koji su potpisani iz toga se sve vidi i sve se može iščitati. Odgovor na repliku. podržavala ono o čemu je bivši ministar Hajdaš Dončić stalno govorio da je to preveliko i da tamo treba napraviti par kontejnera da to zadovoljava potrebe te luke jer su oni samo smatrali primarno kao lukom poveznicom sa nekoliko zadarskih otoka, jer se promet, prijevoz putnika prebacio znači i automobila u Gaženicu iz centra Zadra. I naravno oni su zaustavili taj projekt, nekoliko godina smo izgubili znači da bi taj projekt već trebao biti davno gotov i već je to trebalo sve funkcionirati, al evo došla je ova Vlada, riješila je, hvala i ministarstvu i ministru koji su to i vjerojatno će vrijeme pokazati, kao što ih u svemu demantiralo da će ih demantirati u tim njihovim promašenim vizijama ili načinima na kojima treba pristupati upravo ovakvim infrastrukturnim projektima. **Petrov, Božo (MOST)** Povreda Poslovnika zastupnica Glasovac. Kolega Borić povrijedio je članak 238., kaže omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili druge zastupnike, ne samo mene, nego i sve druge zastupnike vrijeđa teza da je netko zaustavio projekt gradnje luke, a svi bili na otvorenju gdje je prvi trajekt pristao u tu luku. Pa to vrijeđa ne samo zastupnike, ovaj nego inteligenciju, naprosto ljudsku inteligenciju, prestanite to raditi. Otvorena luka za vrijeme naše vlasti vi kažete da je zaustavljen. **Petrov, ja vam izričem opomenu jer ste zlouporabili Poslovnik, vjerujem da ste spremni na nju kao što bih kao i ja bio kao zastupnik da progovaram iz klupa, ali je jasno da nije povrijeđen Poslovnik. Iskoristili ste Poslovnik da biste replicirali, a ja se moram pridržavati pravila.

da bude cilj i ono što je luka u ovom momentu najvažnija to je da će povećati promet, kako putnički tako i teretni. Ja kao zaposlenik luke, 14 godina sam radio u luci i znam sve u detalj, međutim puno njih ovdje priča a nisu upoznati sa troškovima koje ona zapravo za sobom ima. Svi troškovi koji su u ovom momentu potpisani sa i kroz koncesiju će upravo biti u nadležnosti koncesionara. A u ranije doba, prije Domovinskog rata, 30 i više posto je se odnosilo samo na održavanje luke što u ovom momentu toga neće više biti. Hvala. Josip (HDZ)** Hvala lijepo, kolega Lončar pa svi mi koji živimo dnevno znači s problemima i lokalnih sredina, pa i lučka uprava koja živi sa svojim problemom zna što je trošak i održavanje, ali jednostavno neki ne žele to razumjeti i stalno smatraju da je bilo što što oni izgovore u stvari jedina istina i da to tako stoji. Nije istina, sve je transparentno, jasno je pokazani ugovori i sve ostalo i kad smo već ovu raspravu u jednom dobrom uredbi koju implementiramo kroz zakon gdje upravo inzistiramo na transparentnosti upravljanja cijelom područjem luke i svih ostalih segmenata, onda su oni protiv toga znači da bude transparentnije i bolje i cijelo vrijeme govore protiv toga, a zalažu se za transparentnost. Znači mi ne razumijemo što oni žele u stvari od ovog zakona koji je sasvim jasan u svega 14 članaka i u svakom segmentu pokazuje pravila kako se u budućnosti ponašati kad se zakon donese sa nekoliko ovih naših većih luka koji udovoljavaju ovim kriterijima koji su postavljeni, ništa drugo. Zastupnik Miro Bulj govorit će u ime Kluba MOSTA nezavisnih lista kao završnu riječ. Hvala lijepo predsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege, evo da govorimo o uredbi kojom se implementira europske, Europskog parlamenta i Vijeća od 2017. godine i naravno kad govorimo o transparentnosti luka o pravilima, zajedničkim pravilima financijske transparentnosti luka, naravno da se postavlja ono pitanje, kako mi upravljamo tim našim prostorima, kolko se ulagalo u taj prostor i ja sam ovdje otvorio pitanje luke Gaženica na ovoj točki dnevnog reda jer je to jedan veliki upitnik. Upitnik nad nečim jer je država uložila 2 milijarde i 200 miliona što je iznadato turskim koncesionarima na 20 godina za 30 miliona kuna, što znači za milion i po kuna godišnje. Nekoliko kafića da iznajmite u Zadru veću bi vrijednost imali godišnju uvaženi ministre. Zbog toga sam zajedno sa županijskim vijećnicima, akcije mladih i MOSTA, gradskim vijećnicima tražio i tematsku sjednicu jel ti ljudi su tražili godinama, godinama su tražili da im se odgovori zbog čega se netransparentno želi dati u koncesiju ova luka, strateška luka, napravljena na pomorskome dobru u interesu RH gdje će dobit dobivati. Kao što je u telekomunikacijama najveća dobit ministre u rukama znači stranog teleoperatera, tako i u sektoru energetike, tako sada žele i pravo služnosti ja sam dao zakon pribaciti na Hrvatske ceste i provući kroz Hrvatske ceste da lokalne samouprave imaju manje 500 županijske lokalne samouprave, županijske uprave za ceste, da imaju manje do 500 milijuna kuna godišnje. Tako je i u ovome slučaju, zbog čega je jedna investicija, strateška luka, značajna za RH u koju je uloženo milijardu i 600 milijuna + 600 milijuna u prometnu infrastrukturu na najznačajnijem i najljepšem, na središtu Jadrana data turskoj stranoj tvrtki i dobit odlazi njima u džepove. Usporedite 2 milijarde i 200 milijuna sa milijun i po kuna godišnje koje će oni davati ili za 20.g. će uprihodovat se 30 milijuna kuna i to dopalo tursku tvrtku. Tko je tu podmazan? Pa mi nismo dobili odgovore na to, ovo nije pitanje Mira Bulja, ovo je pitanje lokalnih i regionalnih političara i naroda Zadra i zadarske županije i Dalmacije i to pitanje je bilo aktualizirano i na tematskoj sjednici koju sam inicirao prije godinu dana i nismo dobili odgovor. To je značajna tvrtka, ta luka, ona mora producirati razvoj, ne samo zadarske županije, ne samo Ravni kotara šibenskog zaleđa i Like, nego i Dalmatinske zagore. Jel ja bi volio da na tim kruzerima bude naša janjetina na stolu ponuđena, vjerujte mi da će biti turska, vjerujte mi da će biti sve tursko, vjerujte mi da pogodujete stranim investitorima isto kao što se tiče energetike, pa danas, danas se očekuje poskupljenje 30% za gospodarstvo i poduzetništvo, a 8% za naše, Zašto? Zato šta strani investitori izvlače dobiti i u energetici, u vjetrove …/Govornik se ne razumije/…mnogim izvorima, tako će biti i ovdje. I ministre, mi od vas očekujemo odgovor da nam pojasnite zbog čega je stranom investitoru turskoj tvrtki pogodovano, dosta se je uložilo u autoceste, dosta se puta vaše ministarstvo bojalo tunele i pribojalo, dosta ste vi izobećavali Dalmaciji na, splitskoj doli, u Splitu na Vladi, brojne projekte, godinama ste ih obećavali, vi i vaši prethodnici, jedino što ste postavljali kamenje temeljce, davao sam vam ovdje amandmane, davao sam vam amandmane koji su realni bili, za projektnu …/Govornik se ne razumije/…i projektnih dokumentacija, da se to počne graditi i spoj našeg zaleđa dalmatinske zagore i Knina i Sinja i Drniša i Imotskog i …/Govornik se ne razumije/…Drvenik, ništa od toga nema, vjerujte mi da će to samo sada biti da dođete doli pred izbore i da vi još poidete ono stada što je ostalo janjaca umjesto poticanja u predizbore i da pokupite doli glasove, narod od vas očekuje rješavanje problema i razvoj i poljoprivrede, a ne pogodovanje i …/Govornik se ne razumije/…gospodarstva, a ne pogodovanje stranim kompanijama kao u ovom slučaju, 2 milijarde i 200 milijuna dali ste u koncesiju Turcima za milijun i po, to nije bilo ni za vrime pašaluka kad je bio…/Upadica: Zastupnik Tomislav Žagar zatražio je završnu riječ u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Hvala potpredsjedniče HS. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege, iskoristit ću ovo završno izlaganje u ime kluba da ukažem na jedan problem koji je aktualan i koji je u Tisku objavljen. Naime, riječ je o luci Rijeka. Da pročitam samo par stvari koje su bitne da bi razumjeli u čemu se ovaj problem sastoji. Kaže, ukupan promet Luka Rijeka d.d. iznosio je 2 milijuna 534 tisuće 422 tone prošle godine, pri tome je zabilježen pad prometa u najprofitabilnijim segmentima poslovanja, generalni teret pao je za 17%, kontejnerski promet u dijelu koji se odnosi na luku Rijeka bez kontejnerskog terminala Brajdica odnosno tvrtki Jadranska vrata smanjen je za 16%, a promet drva smanjen je za 3%. Ukupnu statistiku donekle spašava rasuti teret s rastom od 7%, no on je generalno po jedinici tereta manje isplativ od ostalih vrsta tereta u luci. Dakle, upozorava se na jedno stanje koje nije dobro u luci Rijeka i unatoč tome što država ima 25% vlasništva u luci Rijeka, unatoč tome što mirovinski fondovi imaju 30% i unatoč tome što je u tijeku smjena uprave, budući da je ministar ovdje, zanima nas hoće li se doista nova uprava birati po načelima stručnosti ili će se nastaviti ovako jer prema napisima medija vidimo da je bivša uprava na čelu sa Poljakom imala ogromne plaće, tu su redovi veličine 7.000,00 EUR-a + određene beneficije, samo on je imao veću plaću od cijele bivše uprave, da kažem ovako, manirima dobrog gospodara, pratiti što se događa u luci Rijeka, jer ako se ovo nastavi umjesto planiranog uzleta, luka Rijeka bi mogla doći u još ozbiljnije poteškoće, luka Rijeka bi mogla izgubiti određene do sad operatere koji su tamo upravljali i u luku Rijeka se ne ulaže. Ministre, dok ste ovdje, ako možete komentirati i dajete nam nove informacije što se, što zapravo ministarstvo tu može i treba učiniti. Hvala. Zastupnica Grozdana Perić govorit će kao završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, bitno je svemu ovome reći onako kako je stvarno stanje, dakle, da je luka Gaženica luka od važnog državnog, nacionalnog značaja proglašena prije, evo već skoro 20.g., da da je sustavno ulagano na način da postane, da izvuče dio prometa koji se događao i bio je vrlo frekventan u samom gradu, a bila je potreba da se on izmjesti, dakle, za potrebe lokalnog značaja, ali isto tako i međunarodnog značaja. Sama koncesija odnosno kad pogledate na stranicama lučke uprave Zadar, onda ćete vidjeti koliko koncesionara ima za samo to područje, dakle, nije samo jedan koncesionar i nije to turski koncesionar, nego niz koncesionara koji obavljaju različite promete i usluge. U samoj tarifi kad pogledate koje postoje i ono što lučka uprava naplaćuje, onda se vidi koji prometi i koji prihodi se mogu ostvariti po putniku, po samom vozilu i po samom teretu. Dakle ono što treba reći da još jedanput posao same usluge same usluge dakle obavljanja kruzera odnosno prometa brodovima, mogu obavljati samo one tvrtke koje za to su dostavile ponudu. 2 natječaja su bila, na prvom natječaju nije bilo ponuda, na drugom natječaju je izabran koncesionar koji će dakle obavljati tu uslugu. Već je dosada rečeno koji je to iznos nominalni, fiksni, plus onaj koji je varijabilni, koji donosi nove prihode. Dakle, cilj je da onaj, svatko se mogao javiti na taj natječaj, pa i naša tvrtka, pa i gospodin Bulj se mogao javiti na natječaj i obavljati taj posao ako to zna raditi. Dakle taj posao se mora znati raditi, mora se moći i dovesti one kvalitetne firme koje će na ovu luku zapravo kad kanalizirati toliki promet i toliko putnika koji će onda multiplikativno djelovati na razvoj samoga grada. Cilj sa ovim koncesionarom je bilo da se da ova luka postane home port luka, dakle luka u kojoj će se kompletno opskrba brodova vršiti u samoj luci a to znači da svi proizvodi našeg kraja i šire mogu i moraju doći na upravo te brodove. Prema tome, ovdje kada netko paušalno govori o tome da to neće biti ovaj ili onaj proizvod, onda to govori onaj koji ne zna i ne zna kako se obavlja takav promet a niti zna posao koji se na takav način uopće događa. Prema tome, jako je važno upravo spomenuti taj varijabilni dio koji kada donese promet, donese putnike, donese brodove zapravo omogućava ogromno onda multiplikativno djelovanje na sam značaj i same koja u ovom slučaju nikako ne može biti predmet na ovakav način istrage, što se događalo jer se ono sustavno događalo preko 15 g. i dapače, sa nekim rješenjima koja su bila ponuđena prije kao kvalitetnija smo izgubili zapravo jedan mandat da je ta luka mogla postati puno prije u funkciji a to je najmanje 4 g. za koje se izgubilo projektiranje novog objekta terminala. Povreda Poslovnika, zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolega Perić je povrijedila članak 238. gdje uporno tvrdi da mi ne znamo kako se u biti upravlja lukama. Ma ne, vi znate bojati tunele, vi znate upravljati lukama, vi znate voditi EU fondove, vi znate razvijat naš, vi znate upravljati energetikom, zato je 2/3 Hrvatske prazne.

iskoristili ste Poslovnik za repliku, zaslužili ste opomenu, vjerujem da ste na nju i računali u trenutku već kad ste se i javili. Zastupnik Bunjac javio se u ime Kluba zastupnika Živog zida za završnu riječ.

lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministri. Znači htio bih još jednom napomenuti da su građani Pelješca revoltirani i ljuti zbog toga što se gradi nova trajektna luka Perna gdje će se u samom centru naselja štoviše, u turističkom kompleksu betonirati plaža u dužini od 450 m čime će se dakle praktički uništiti turizam toga mjesta na nekoliko godina a istovremeno problem prometa kroz Orebić neće biti riješen. Oni smatraju da je potrebno napraviti zaobilaznicu i napraviti trajektnu luku izvan naselja, najbolje na onoj lokaciji gdje se planira graditi most Pelješac-Korčula. O tome postoji toliko snažan otpor da ponavljam još još jednom ne samo da su osnovane broje Facebook stranice nego čak i udruga Plavi zid koja se bavi isključivo tim problemom, oni su više puta urgirali na županiju, načelnik općine im ne želi odgovoriti, ništa napismeno, ne želi uopće s njima komunicirati, jučer je tamo bilo recimo to tako „problema“, da ne velim da je bilo nereda nereda i ti ljudi su jako zainteresirani da komuniciraju s nekim u ministarstvu pa ukoliko ste vi poštovani ministre spremni primiti te građane, saslušati ih, oni bi vam bili jako zahvalni, ja vam s te strane prenosim poruku, idemo reći gotovo cijele pelješačke obale da se onda pokuša ili pronaći novo mjesto za tu luku ili u najmanju ruku da se pokuša ta luka suziti jer oni smatraju da nema nikakve potrebe da takva ogromna luka, znači 450 metara se nalazi u samom centru mjesta. Eto toliko od mene, hvala lijepa.

potpredsjedniče. Poštovane kolegice saborske zastupnice i zastupnici. Najprije, zahvaljujem se na sudjelovanju u današnjoj raspravi. Dužan sam možda nekoliko odgovora vezano najprije što se tiče Zakona o provedbi uredbe, tu nije bilo nikakvih niti primjedbi niti niti prijedloga koji bi mijenjali ovaj prijedlog zakona, odnosno ono što smo i predložili u samom zakonskom prijedlogu. Tim zakonom ćemo zapravo jasnije i pokazati transparentnost svih naših luka i pretpostavke za učinkovitu provedbu predmetne odredbe koju smo dužni implementirati tim zakonom ćemo i naše luke integrirati u učinkovit prijevozni logistički lanac transeuropske prometne mreže, itd., bit će sve učinkovitije, transparentnije i u tom smislu zahvaljujem svima na raspravi. Što se tiče možda nekoliko stvari oko Gaženice, dosta je toga rečeno ovdje i u samoj raspravi, svaki klub zastupnika, svaki zastupnik ima pravo na svoj stav, ali ja sam dužan kao ministar reći, budući da sam i osobno provjeravao i poznavao se sa tim predmetom, kao što sam to činio u i luci Gruž u Dubrovniku gdje je poništen na kraju postupak. Ovdje u luci Gaženica nije bilo nikakvih povreda toga postupka i onaj tko tvrdi da je ovaj postupak netransparentan, onaj koji tvrdi da je taj postupak takav da smo mi nekome nešto dali, kad kažemo mi, onda je to Državna lučka uprava Zadar i upravno vijeće koje je donosilo odluke, ne govori istinu. Taj natječaj je bio transparentan, obavijesti o natječaju su bile objavljene u međunarodnim časopisima, tako da je svatko mogao se javiti na taj natječaj i u jednom zakonitom, transparentnom postupku je donijeta odluka o odabiru koncesionara i tu povrede nikakve nije bilo, kao što je to bilo u slučaju luke Dubrovnik, odnosno luke Gruž. Drugo, reći da je ukupna vrijednost ulaganja u luku Gaženica jedno, ulaganje u putnički terminal je sigurno manje nego ukupno ulaganje u luku Gaženica, a znamo što je sve u luci Gaženica građeno, u infrastrukturu i suprastrukturu itd., kao što je građeno i u nekim drugim našim lukama, tako da generalizirati to i reći da je prihod od milijun i pol kuna, to je fiksni dio, postoji i varijabilni dio, postoje lučke pristojbe, znači postoji ukupni efekti i ukupni prihodi koji je kudikamo teže pobrojati i nisu milijun i pol kuna, ne stoji i naravno, svaki zastupnik i svaki klub ima svoj stav, ali ja kao ministar sam dužan ovdje to istači. Gledajući sve naše luke i koliko je uloženo u sve naše luke, prvenstveno u luku Rijeka, a onda i u Gaženicu i u druge naše luke, govorio je kolega Bačić o tome, naravno da na prvi pogled, to su veliki iznosi, ali država bez ulaganja u infrastrukturu, bez ulaganja u pristup lukama, evo mi smo nedavno potpisali ugovor za D403, di EU financira pristupnu cestu zagrebačkoj obali koja ne bi imala smisla bez pristupne ceste. Bogu hvala, osigurali smo sredstava iz EU, pa nam je to olakšalo, ne bi bila i neće biti razvoja tih luka. Znači da sve Vlade koje su donosile odluke u tom smislu i u tom pravcu, mislim ja sam kao ministar uvjeren da su donosile ispravne odluke, a što se tiče luke Gaženica od samoga početka kada su se odobravali krediti od strane međunarodnih kreditnih institucija, onda se znalo da će se za djelatnosti na putničkog terminala raspisati natječaj o koncesiji. To nije ničiji proizvoljna odluka nijednog ministra, ni ovog sadašnjeg, ni onog prije njega, to se znalo od samog početka i slijedilo se kontinuitet svih odluka oko luke Gaženica u kojoj sam za koju sam kao ministar uvjeren da ima svoju perspektivu i da će gradnja luke Gaženica, putničkog terminala, evo mi smo sad bili nedavno s premijerom dolje, gradit će se i ribarska luka, koja će sigurno pomoći, pogotovo na srednjem Jadranu našim ribarima, da se ta cijela luka kao jedna cjelina razvija u jednom pozitivnom pravcu, što svi skupa zajedno očekujemo. Ponavljam, postupak nije bio netransparentan, ukoliko vi imate, bilo tko od vas, bilo kakvih saznanja, da je nešto kao što vi kažete podijeljeno, zamračeno, vi ste dužni to, ljudi, prijaviti, ali ono što sam ja vidio, kao ministar, taj postupak je bio transparentan i u njemu nije bilo nikakvih stvari da bi se eventualno on trebao poništiti ili bilo što napraviti od strane ministarstva. I završno, što se tiče luke Perna, ja ću primiti te ljude, slobodno im recite da se jave. Ja ću ih saslušati. Nijedan projekt koji nema jedinstvenu potporu na terenu nećemo gurati i nećemo naravno, raditi bilo što kontra ljudi. Dolje postoje prostorni planovi, postoje odluke općine ili grada, postoje odluke županijske skupštine, znači to je jedan postupak u kojem su svi građani i političke stranke uključeni i trebaju biti uključeni, tako da vi slobodno možete tim ljudima reći da ću ih ja primiti u ministarstvo i saslušati njihovo razmišljanje oko luke Perna. Hvala vam lijepa. Hvala. Prije nego nastavim, molio bih da pozdravimo učenice i učenike Prirodoslovne škole Karlovac, koji su danas s nama ovdje na galeriji. Za repliku na završnu riječ ministra, prvi se javio zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani ministre, evo svjedočimo jutros natpisima u medijima o tome kako obitelj ministrice Žalac plaća za jedan automobil odnosno za najam automobila dnevno jednu cifru preko 1.000 kuna Jolly autolinu tvrtci znači sa sjedištem u Šibeniku i ovako malo sam ovdje pretraživao, gledao, vidim da je preko kohezijskih fondova ta tvrtka Jolly autoline, znači a to je, vi ste se hvalili ovaj u Splitu isporučila znači 20 zglobnih autobusa, znači ukupno vrijednost 74 miliona kuna, 85% od tog novca iz kohezijskih fondova time ravna ministrica Žalac, zanima me ovaj kako to komentirate i vidite li tu nekakvu poveznicu, znači između te isporuke te vrijedne nabave i ovog automobila i možda postoji li tu određeni sukob interesa. Oleg (HDZ)** Poštovani gospodine zastupniče, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ne Ministarstvo regionalnog razvoja, je otvorilo jedan program dodjele bespovratnih sredstava za 9 hrvatskih gradova za nabavku autobusa jedan od gradova je grad Split, čiji je vozni park kao i u drugim hrvatskim gradovima, ali posebno u gradu Splitu prosječne starosti ne znam koliko 10-taka godina i u vrlo lošem stanju. Mi smo potpisali ugovor, ja sam ga potpisao sa tvrtkom javnog gradskog prijevoza u gradu Splitu o dodjeli bespovratnih sredstava i tada je ta tvrtka na natječaju, kao i sve druge tvrtke koje su dobile ugovor, koje su dobile bespovratna sredstava raspisala javni natječaj o nabavci tih autobusa. Ne znam tko je nabavio autobuse u, odnosno koja tvrtka je isporučila morala je pobijediti na javnom natječaju, tako da to nema apsolutno nikakve veze sa gospođom Žalac,

podpredsjedniče sabora, poštovani ministre u Hrvatskoj postoji 6 lučkih uprava koje su od osobitog interesa za RH, gospodarskog gospodarskog interesa, čuli smo da poslovanje luka ima utjecaj, multiplikacijski efekt na kompletno gospodarstvo, postoje 22 lučke uprave, koje su županijskog unutarnjim, luke u unutarnjim vodama. Dakle, sve lučke uprave imaju određenu strukturu. Kolika je aktivnost gospodarska u tim malim lukama, na unutarnjim vodama i da li bi bilo bolje sa sve te male luke se pretvore u jednu lučku upravu na unutarnjim vodama?

mi smo formirali u ministarstvu posebnu upravu koja se bavi upravo, upravo tim segmentom. Mi smo dosta vremena više razvijali luke na moru itd., manje na našim rijekama i mislim da je to zapravo veliki naš potencijal i nekoliko je projekata upravo zaslugom lučkih uprava u Slavonskom Brodu, Osijeku, Vukovaru pokrenulo projekte koji se bespovratno financiraju iz europskih sredstava. Znači da o ujedinjavanju lučkih uprava nema govora, ja mislim da to nije dobar prijedlog i da trebamo još snažnije pomagati da oni razvijaju svoje projekte. Hvala podpredsjedniče, kolegice i kolege, ministre slažem se s vama da ulaganja u infrastrukturu treba gledati u jednom širem kontekstu, pa tako i kada govorimo o modernizaciji ili proširenju kapaciteta luka. Trenutačno u Košicama u Slovačkoj Kinezi grade logistički centar veličine milion m2 skladišnog prostora. I naravno da bi nama trebao biti interes da veći dio te robe dolazi do Rijeke odnosno luke u Rijeci i potom nizinskom prugom dalje prema Mađarskoj odnosno da Rijeka, Zagreb i Mađarska budu žila kucavica tog prometa. Hvala. Zastupnik Lončar javio se za repliku. …/nerazumljivo/… kad je u pitanju transparentnost luke Gaženica, onaj tko dobro prati što znači luka Gaženica ne samo za Ravne kotare ili Zadarsku županiju nego cijelu Hrvatsku treba sagledati situaciju da ona ne donosi samo razvoj luke Gaženica, nego i dodatni razvoj gospodarskih zona koje su u blizini grada Zadra …/nerazumljivo/… općina. Kroz razvoj gospodarskih zona koje, na temelju njih se i bazirala luka Gaženica će dodatno razvit se Ravni kotari i zaposlit dodatnih 5.000 radnih mjesta, ako to nije razlog da luka i dalje napreduje i gradi se još većim intenzitetom, onda ja stvarno ne znam što bi trebalo zapravo raditi ne samo u Zadarskoj županiji nego u cijeloj Hrvatskoj. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Bulj javio se za repliku. **Bulj, nisam dobio odgovor, naravno kad vi govorite transparentnosti ovoga postupka, da prijavljivali su lokalni i regionalni političari, organizirali prosvjede zajedno sa građanima, palili svijeće zbog ovoga šta radite protiv interesa i Zadra i Zadarske županije na ulicama Zadra. Organizirali i vama pisali brojne peticije, prosvjede imali smo i tematsku sjednicu, vi znate tako da ste vi upoznati, vi ste svjesni da je ono slično kao što je bio nekada Behtel, bojanje tunela i drugi marafetluci koji su uništili hrvatsko gospodarstvo. I zato vas još jednom pozivam, dobro provjerite gdje su lokalni i regionalni političari sve ovo prijavljivali, kako nisu dobivali odgovore od vlasti, naravno da Kaleta to vrlo dobro izučio i njegova operativa i jednostavno ovo vam je isto kao što se dogodilo s Behtelom, bojanjem tunela i sličnim stvarima …/Upadica: Hvala./… dok su upravljali ministarstvom vaše stranačke kolege. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala, isteklo je vrijeme zastupnik Bulj.

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.